Samo kratko.Gospodin ministar Siniša Mali je pomenuo da fiskalnu konsolidaciju. Još jednom da podsetim građane, SNS je 2012. godine zatekla javni dug od 52% BDP, a onda je sa čarolijama Mlađana Dinkića, koji je bio njihov koalicioni partner, a sasvim izvesno i ideološki otac, stigla 2015. godine do 72% javnog duga. Fiskalna konsolidacija i teške mere štednje su rezultat loše ekonomske politike SNS, a to je ono što se danas izbegava da se govori i prebacuje se na druge odgovornost. Zahvaljujem.

kada se izdvajaju novci i kada se to planira za ove dve službe, ali jedna stvar mi nije jasna. I u prošlogodišnjem budžetu i u ovom maltene se poklapaju stvari, za iste situacije, odnosno za iste objekte se izdvajaju određena sredstva.Kada sam govorila, žao mi je što sada ovde nije ministar Vesić, govorili smo koliko je potpuno nefunkcionalno ulagati, kao centar za obuku policije, u nastavni centar Makiš. To je rekreativni centar i to je prosto nedozvoljeno da se tamo bilo šta gradi, a kamoli da se gradi centar za obuku policije, imajući u vidu da je to turistička zona, da tamo ljudi prolaze, da tamo ljudi dolaze, velika je frekvencija ljudi. Ministar Vesić se tada složio. Međutim, ponovo su u budžetu predviđa na određena sredstva za taj objekat.Zaista mislim da se ovakvim rebalansom budžeta prikriva nenamensko trošenje novca. To bi mogao i da nam kaže gospodin Vulin, je bio ministar, on je tako išao po policijskim stanicama, po objektima, gradio teretane, nenamenski kupovao. Doveo je situaciju u MUP da su se hvatali za glavu. posebno je interesantno što nikada nisam dobila odgovore, čak ni kada je bio ministar Gašić, šta je sa nenamenskim trošenjem, odnosno jedan broj ljudi koji su došli u policiju, zajedno sa Vulinom, je potpuno nezakonito sticao imovinsku korist, tako što je na mesečnom sebi pisao 20% na platu, prekovremene sate, vanredno angažovanje. Reći ću vam da su to ljudi koji nisu u operativnom sastavu, nego je logistika. Postoje imena i prezimena i spisak od 10 ljudi.

te pare izdvajale za njih.Ono što zaista želim da kažem i ono što me zaista brine, a to je da je sadašnji ministar unutrašnjih poslova Dačić nasledio dug od 17 da nije dva meseca bilo maltene sredstava da se isplate policijske plate.Opet hoću da pitam ministra Gašića kako je mogao i on nenamenski da troši novac i zašto je renovirao objekte koji su već renovirani, umesto da se ulaže u policiju, da se potpuno drugačije novac ovi rebalansi budžeta, i prošle i ove godine, su u stvari prikrivanje nenamenski sredstava koja se troše u MUP i za to neko treba da odgovara. Kada sam ovde govorila da gospodin Gašić treba da ide kući, da mu je vreme da spakuje kofere, da se ne bavi politikom, jer zaista donosi jako loše situacije, vi ste se smejali. Govorili ste, para ovde neke sile, treće oko, i šta je sada? Znači, ja i sada ponovo molim gospodina Gašića da spakuje da se vrati u Kruševac, da brine o svom gradu i da prestane više da se brine o politici. Nije politika za njega, neka zaista završi svoju političku karijeru. To što je dobar šefu i partiji, to može da radi iz Kruševca, a ne iz ministarske fotelje. Hvala.

i gospodo narodni poslanici, vama je valjda svima jasno, pa se nadam i preko gospodi koja se naziva opozicija, da smo 2012. godine zatekli kuću golih zidova,

dakle, ekonomija, vojska, socijalna pitanja, moralno potpuno unakažena politički obezglavljena država. To je ono što smo zatekli.Hajde da vidimo, pošto je ovde bilo prigovora kako je to kad god lepo bilo, a sad je veoma loše. Hajde da vidimo koliki su bili budžetski prihodi ili koliko je budžet iznosio 2012. godine – 824 milijarde dinara, koliko se Sada je to 2.140 milijardi dinara.Dakle, dva i po puta država više skupi nego 2012. godine. Šta to pokazuje? To pokazuje snagu naše ekonomije. Oni govore o javnom dugu. Javni dug je ispod 50% BDP-a. Kod njih je to bilo daleko više. Njihov BDP je bio uglavnom skroman.Ja hoću na jedan seljački način da vam objasnim, pošto stalno govore o nekom dugu koji je tu negde oko 20 milijardi koji je stvarno nastao za vreme ove vlasti. Evo, recimo, ja kao poljoprivrednik zarađujem 32.000 evra godišnje.

32.000 evra, nemam dovoljno novca ni za ukućane, ni za mene samog, ni za dalji razvoj. Onda ja dignem kredit 20.000 evra i počnem da zarađujem 70.000 evra godišnje ili gotovo 40.000 evra svake godine više i pri tome imam mesta da plaćam, da vraćam taj kredit od 2.500 evra godišnje.Da godišnje.Da im na plastičan način objasnim da država koja se zadužila 20 milijardi evra danas zarađuje za sve građane gotovo 40 milijardi više nego u njihovo vreme, što pokazuje, naravno, i ovaj budžet i ovi prihodi.S obzirom da stalno nešto porede sa EU, pa da vidimo koliko je to porastao BDP Hrvatske u poslednjih 10, 12 godina. Porastao je negde za 50%. BDP u Srbiji je porastao za više 80%, što znači da smo sigurno na Balkanu najbrže rastuća ekonomija, kao što se ovde tvrdilo.Hajde da vidimo. Hrvatska ostvaruje prihode od turizma 15 do 20 milijardi. Ja se nadam da ćemo taj ekstra prihod steći onog trenutka kad budemo eksploatisali litijum, da će rudna bogatstva pogurati tzv. zelenu tranziciju i da ćemo imati za nekoliko godina dva puta veći budžet nego što sada imamo.Oni govore da inflacija jede sve, kako se u to njihovo vreme moglo daleko kupiti više roba za platu od 330 evra ili nešto manje od 330 evra. od 330 evra. Oni kreću od prehrambenih namirnica, robe široke potrošnje i tako dalje, ali da vidimo šta kaže statistika, a statistika je nauka, neka vrsta matematike.Cena dizela 2012. godine, na šta se najviše pozivaju, 148 dinara. Cena dizela 2024. godine je nešto više od 190 dinara. Godine 2012. za prosečnu platu mogli ste kupiti 260 litara dizela, danas možete 520 ili dva puta više.Hajde više.Hajde da vidimo koliko je koštao hleb, jer oni se pozivaju i govore o nekoj gladi. Godine 2012. cena jedne vekne hleba je bila 44 dinara i za platu ste mogli kupiti 900 vekni. 2024. cena hleba je oko 59 dinara i možete da kupite 1.600 vekni hleba ili dva puta više.„Blic“ piše 2012. godine da je meso 540 dinara, svinjsko, danas 2024. godine, „Blic“ piše, je 699 dinara.

što znači da ste onda morali pedeset i nešto plata da odvojite za traktor a sada je dovoljno negde oko 30.Ne bolji pokazatelj o tome da naša ekonomija donosi dosta dobro našim građanima. Ja verujem da ćemo u narednom periodu, rekao sam vam, kad ozbiljno pristupimo zelenoj tranziciji, kad ozbiljno počnemo da koristimo ono što pokušavaju da nas spreče u nekim narednim godinama, da će plate skočiti daleko više.Još nešto da vam kažem. Hrvatska duguje 69%, 69% je dug u odnosu na BDP, a u Srbiji je to negde 49%. Prosečan evropski 88% do 89%, koliko znam, i sada, recimo, kad bi mi bili neki kao vi, mi bi taj prostor od 40% mogli da iskoristimo i da ukupan fond plata dignemo za 28 milijardi i da dođemo do tih 88, 89 % što znači da bi na takav veštački način mogli da podignemo plate i da one u ovom trenutku budu 1.700, 1.800 do 2.000 evra, ali naravno da mi to zbog neke budućnosti sada nećemo učiniti da ne povećavamo javni dug.I još nešto. Devizne rezerve rastu, a kurs ostaje isti. Neverovatno da 12 godina u Srbiji ili bivšoj Jugoslaviji, nije bio slučaj, miruje kurs 117, 118 dinara.Još nešto, to nije kao u vaše vreme na teret deviznih rezervi. Devizne rezerve su narasle s pet milijardi na 28 milijardi, pa ako govorite o nekom našem dugu samo iz rasta deviznih rezervni sav naš dug može da se vrati, plus na računu Vlade imate šest milijardi evra. I prigovarate zašto ne potrošimo to. Govorio sam o onom gazdinstvu, domaćinskoj kući. U domaćinskoj kući se uvek ostavi neka rezerva i kad se dižu krediti, pa da u nekom vremenu, koje može biti kratkotrajno zlo, nešto možete da vratite i da se poslužite tim novcem, a da u tome ne ugrozite ekonomsku stabilnost i dohodovnu sigurnost gazdinstva.Što se poljoprivrede tiče, ja zahvaljujem svim članovima Odbora zato što su već iznosili delove za koje se Odbor zalaže ili, recimo, primetio sam kad je bio Makron da ministarstvo u Francuskoj koji se bavi poljoprivredom ima naziv – Ministarstvo poljoprivrede i prehrambenog suvereniteta Francuske Republike. I mi na Odboru težimo obnovi prehrambenog suvereniteta koji je ugrožen od SSP-a 2007. godine do 2024. godine zato što se načinom koji je propisao SSP kotrlja poljoprivredna politika. Mi se zalažemo za obnovu prehrambenog suvereniteta, iako poljoprivreda za koju ste rekli da je upropašćena donosi dve milijarde više izvoza ili suficit u izvozu i uvozu od 1,2 do 1,6 milijardi evra u poslednjih nekoliko godina. Poljoprivreda nije propala, ali treba našu biljnu proizvodnju, što je rečeno u ekspozeu predsednika Vlade, koristiti za razvoj našeg stočarstva, za razvoj naše prerađivačke industrije, a ne za razvoj stranog stočarstva i strane prerađivačke industrije. Naša poljoprivreda je previše, zahvaljujući SSP-u, povezana inputima iz inostranstva, sertifikovanim semenima, sredstvima za zaštitu bilja, mehanizacijom itd, a sa druge strane je u izvozu povezana

naše subvencije budu povezane sa biljnom proizvodnjom, a na takav način mi u principu finansiramo stranu prerađivačku industriju, a naša biljna proizvodnja nije namenjena našoj prerađivačkoj industriji, našem stočarstvu, već je to za strano.Mislim da je vreme da povezujemo podsticaje, da oni budu izdašni za hektare koji su pokriveni - uslovnim grlom, stočarstvom, voćarstvom, i povrtarstvom. Voćarstvo nama donese 1,3 milijarde evra u izvozu, što direktno, što kroz alkohole i mislim da je bolje podržavati nešto što je od koristi i za državu i za poljoprivrednike, ali i za potrošače koji izdvajaju novac za tu vrstu podsticaja da bi imali prehrambenu sigurnost, ali pri tome oni izdvajaju da naša prerađivačka industrija, zahvaljujući podsticajima, ima jeftiniju sirovinu i da bude konkurentna, a takođe podržava na takav način i državu, da bude otporna na vojne i ekonomske pritiske.Pozivam i Vladu i ministarstvo da ubuduće bez obzira na pritiske udruženja i nevladinih organizacija, poljoprivrednih, tipa antivladine organizacije, da pokušamo da spajamo stočarstvo, voćarstvo i povrtarstvo sa hektarima, jer to rade sve zemlje u Evropi, sve moderne razvijene poljoprivrede su povezale uglavnom stočarstvo sa hektarima i njihovi prihodi od stočarstva su 70%, od biljne proizvodnje 30, a kod nas je obrnuto. Kod nas prihodi od biljne proizvodnje su 70% i 30%, a najprofitabilnija prerada je prerada mesa i mleka koje uvozimo i to je ono što ubuduće treba da pokušamo da eliminišemo, a to je uvoz mleka i mesa, proizvoda od mesa i mleka.Na kraju, da vam kažem za podsticaje, trenutno su u Evropi, ovo je njihova tabela, prosečno 261 evro po hektaru, a sa 18 plus 17 plus 5.000 za gorivo naši podsticaji će dostići 340 evra po hektaru i mi dugujemo našim potrošačima obnovu prehrambenog suvereniteta i prehrambene sigurnosti naših potrošača.Vi nama stalno govorite da mi nećemo kopati. I u poljoprivredi, i u svim granama gde treba, mi ćemo kopati. Mi znamo da vi nećete kopati. Vi nećete ništa raditi. Vi pokušavate samo da potkopate državu Srbiju. Živela Srbija.

Poštovana predsedavajuća, ja bih reklamirao Poslovnik - član 106. Gospodin tamo sa desne strane stalno dobacuje kada govornici ovde govore i prekida i strašne uvrede upućuje. Jedna od uvreda, evo, vidite kako sam ja nazvan na njihovoj N1 i „Nova S“ televiziji, kaže - Ćuta reklamirao Poslovnik i Bulatovića nazvao muflonom. To je glavna vest na N1 i „Nova S“.Sada da vam kažem možda je Bulatović i muflon, ali Bulatović ne koristi nikakve opijate i Bulatović nema pseudonim kao taj neko ovde, tamo sa desne strane, „višnjica“ i onda ide u javnu kuću kao „višnjica“ i sada taj neko neka se prepozna ako je višnjica“ nemojte da crvenite. Ta „višnjica“, ja o njoj sve imam i sda ćemo da idemo kad to radite sad na takav bestijalan način, na takav bestijalan način napadate narodne poslanike, vređate ih, uvrede upućujete, hajde sada ćemo da vam pokažem vrlo uskoro ko je ta „višnjica“. Tamo oko ponoći ona ide u javnu kuću i tamo „višnjica“, sve to što se radi pokazaćemo da vidite moralnost i da vidite ovo što radi „Nova S“ i „N1“ televizija, promovišući užasne stvari i najogavnije stvari ovde što se izgovaraju oni to stavljaju kao glavne vesti. Hvala vam. Gospodine Bulatoviću, jasno vam je da je ovo replika.Dakle, član 103. stav 8. od vremena grupe oduzimam.Gospodin Borko Stefanović je sledeći.Izvolite. **Borko lepo.Poštovani građani i poštovane kolege, ja moram da kažem na kraju izlaganja iz Stranke slobode i pravde da u suštini naša je dužnost da objasnimo građanima filozofiju vaše budžetske politike i rebalansa budžeta koji donosite.Čuli ste brojeve vrlo precizno i jasno. Ja ću se dotaći vrlo malo toga, ali ono što sam dužan je da objasnim.Poštovani objasnim.Poštovani građani, oni donose rebalans budžeta zbog toga što imaju plan da na brzinu ne transparentno u mraku ogroman novac bez bilo kakve kontrole, bez bilo kakvog nadzora usmere isključivo na EKSPO, da usmere isključivo na stadion, da usmere isključivo na kupovinu „Rafala“ i u suštini su pokazali kroz ovaj Predlog rebalansa i izmenu Zakona o budžetu u suštini da ih ne interesuje ono što tražimo godinama, da se plate prosvetnih radnika dignu do nivoa minimum prosečne, a mi tražimo 120.000 dinara mesečno i mislimo da je to realno i ostvarivo.Takođe, nije ih briga što je javni dug povećan, nije ih briga što je povećan deficit, nije ih briga što se povećavaju kamate i plaćaju zaduženja ogromna neprekidno po sve višim kamatama. Nije ih briga što je Srbija prvak u Evropi po inflaciji i nije ih briga za to, poštovani građani, što za Kabinet generalnog sekretara Vlade, Novaka Nedića, čoveka povezanog sa navijačkim grupama i parapartijskih, batinaškim jedinicama se izdvaja od sadašnjih 1,3 milijarde dinara na 15 milijarde dinara i ja pitam gospodina Malog - zašto? A, pre nego što mi odgovorite da je to za dotacije za Srbe u Bosni i Hercegovini tj. Republici Srpskoj, onda vas odmah pitam - zašto to ne radite kroz nadležne organizacije u samoj Vladi, recimo Upravu za dijasporu i zašto to ne radite na taj način i šta i od koga krijete i zašto Novak Nedić dobija 15 milijardi državnog novca u svoje ruke da diskreciono time raspolaže?Arnu Gujonu 368 miliona dinara, poštovane kolege, a imamo istu jedinicu Ministarstva spoljnih poslova. Macuri 150 miliona, Popoviću 150 miliona, Zukorliću 160 miliona. To su ovi ministri bez portfelja kojima dajete nešto novca više da biste ih ućutkali, da bi se ućutala ova filozofija, da bi se sakrila , koja glasi naprednjačka i filozofija Siniše Malog on lično pod rukovodstvom njegovog šefa za finansije i za sve ostalo u životu će da određuje pare za tri projekta i te pare će da idu tamo, a svi ostali vidite šta ćete, ima da se strpite, ima da ćutite i da slušate i za to ćete biti plaćeni kikirikijem.Ono što takođe moram da kažem da ovo što ste uradili recimo, ovaj neviđen kriminal koji će se jednog dana sigurno istraživati od tužilaštva, da ste za put Beograd do Zrenjanina sa 500 miliona evra podigli na milijardu i 600 miliona evra kroz plodnu ravnicu bez ijedne klisure, bez ijednog klanca. Bez Tjentišta i bez Sutjeske vi narodne pare ne znam koliko puta.Ja moram i na kraju da vam kažem – da ćemo mi naravno glasati za zakon kojim se povećavaju sredstva za roditelje kada dobiju dete, jer svako davanje u ove svrhe je dobro i to smo odmah rekli i to nije pitanje naše političke borbe.Ono što svakako jeste, i time završavam, čuli ste predsednika, juče smo dobili pouku da ga dobro poslušamo, njegove reči zaista su odjeknule u praznoj sali na Ist Riveru, a takođe, ja moram da kažem da jedina stvar, poštovani građani, koja je briga ovu Vladu i ovu vladajuću stranku jeste ovaj deo tela gde leđa gube svoje cenjeno ime. Hvala. **Marina Raguš** I ja, takođe, moram da vam kažem da je vaše vreme isteklo.Gospodin

radio sve što je mogao da udovolji onima u Prištini. Toliko je dobro branio Srbiju da su građani Srbije sprske nacionalnosti sa KiM hteli da ga biju kada je otišao tamo da ih vidi kada su bile one barikade. Toliko je bio dobar.Takođe, on nam priča o putevima. Onolike puteve je izgradio po ovoj zemlji pa zna kako se cene kreću i kako to treba da se radi. Voleo bih samo da nam kaže koju deonicu je konkretno gradila njegova vlast, da čujemo kako se ta deonica zove, kuda je prolazila, kuda je išla, gde je završila i koliko je koštala.Kako su brinuli o kamatama, poštovani građani, najbolje vam govori sledeći primer – imali ste plate 300 evra, mogli ste kod banke da se zadužite 150 evra, tada vam je na kamatu odlazilo, budući da je evro bio 80 u jednom trenutku, 12 hiljada dinara, a onda su isti oni, dakle, plata vam je bila u tom trenutku 24 hiljade dinara, a onda su isti oni podigli kurs pa je evro postao 120 dinara, vama plata u dinarima ostala ista 24 hiljade, samo što rata više nije bila 12 hiljada dinara, nego je rata postala 18 hiljada a vama ostalo šest hiljada za život i to ako ste imali sreće i niste dobili otkaz od njih, ako niste bili jedan od 500 hiljada onih koji su dobili otkaz od njih.Na kraju, kada priča o projektima, mi imamo tri projekta, dva projekta, oni su imali samo jedan projekat i zvao se „Multikom“, jedan jedini projekat vredan 619 miliona evra. Hvala.

bio aktivista i funkcioner jedne stranke, a onda ga je, zamislite, Jovo Bakić, uspeo da ga, klinci bi to rekli – naloži, ali da ga nagovori kako je on najpametniji, kako je on najsposobniji i kako on trune samo i gubi vreme u toj stranci i onda je on poverovao Jovu Bakiću i napravio svoju stranku koja je neslavno prošla na prvim izborima i onda šta će – eto spao je na to da bespogovorno brani stavove najpoznatijeg balkanskog, da kažem, tajkuna. Svi znamo, da ne spominjem njegovo prezime, jer će možda neko dobiti povod za repliku.Dakle, i on sada ovde mimo svoje volje mora po svaku cenu da brani stavove i interese tog tajkuna i to je onako, kako da vam kažem, teško je i za posmatrati.Ali da se vratim na ono što je dnevni red. Dakle, uvaženi predsedniče Vlade, poštovani članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, treći je dan kako razmatramo ovaj Predlog rebalansa budžeta Srbije za tekuću godinu i treći je dan kako predstavnici opozicije, a mogli ste to da čujete do sada, uporno pokušavaju da nas ubede kako belo nije belo i kako crno nije crno.Treći crno.Treći je dan kako slušamo da je 330 evra prosečne plate, kolika je bila u njihovo vreme, zapravo bolje i više od 820 evra, kolika je danas. Treći je dan kako slušamo da je 16 hiljada koliki je bio iznos minimalne mesečne zarade u njihovo vreme, zapravo mnogo bolje i mnogo više od 47 hiljada dinara, koliko iznosi danas, a od 1. januara dižemo na preko 53 hiljade, ako se ne varam, neka mi pomogne neko, mislim je dan kako slušamo kako je 200 evra prosečne penzije, koliko je iznosila 2012. godine neuporedivo bolje i neuporedivo više, nego danas kada je više nego duplo veća, a upravo ovim rebalansom značajno uvećavamo penzije, dakle, čini mi se za 11%.Treći je dan i znam da je poštovani građani teško da poverujete u to kako od predstavnika opozicije slušamo bolje kada je stopa nezaposlenosti u državi gotovo 26% koliko je bila u njihovo vreme, nego danas kada je na istorijskom minimumu, dakle svega nešto iznad 8%.Znam da poštovani građani Srbije zvuči neverovatno, ali treći je dan i kad slušamo da je bolje kada za četiri godine kao država ostanemo bez 400.000 radnih mesta, nego kada za nekoliko godina otvorimo gotovo 500.000 novih radnih mesta.Takođe, potpuno neverovatno zvuči, ali treći je dan kako je od istih tih predstavnika opozicije slušamo kako nije dobro da imamo puteve, autoputeve, brze saobraćajnice, pruge, mostove, škole, bolnice, parkove, vrtiće, itd, itd.Teško je za poverovati, ali verujte mi na reč, da je treći dan kako slušamo da nije dobro što nam je dinar kao nacionalna valuta apsolutno stabilan. Što je kurs evra stabilan, o čemu je govorio gospodin Rističević malopre. Dakle, već 12 godina u kontinuitetu iznosi nešto malo iznad 117 dinara. Koliko god to zvučalo neverovatno, ali istina je da već treći dan kako slušamo da nije dobro što nam je učešće javnog duga u BDP daleko ispod mastrikta i svako ko malo detaljnije prati može da vidi da je to konstanta u fiskalnoj politici Vlade Srbije.Dakle, iz godine u godinu taj procenat pada sve niže i niže i možda će gospođa Tomić da mi pomogne, mislim da je sada čak ispod 50%. Sećam se vremena kada je bilo 56, 58% mislim da je sada čak ispod 50%.Takođe, već tri dana slušamo kako nije dobro što nam sve relevantne agencije, dakle međunarodne relevantne finansijske agencije konstantno potvrđuju visok kreditni rejting. Kako nije dobro što smo rekorderi u prilivu stranih, direktnih investicija. Kako nije dobro što nam je rekordna naplata poreza, kako nije dobro što imamo rast BDP-a iz godine u godinu, kako nije dobro što nam je zaposlenost na istorijskom maksimumu, kako nije dobro što su nam stabilne javne finansije i što sve svoje obaveze kao država, momentalno, dakle, u roku ispunjavamo na vreme.Ništa vreme.Ništa to dame i gospodo nije dobro, verovatno je bolje da se oni vrate na vlast, da se vrati vreme kada je Srbija bila pred apsolutnim, potpunim bankrotom, pred totalnim kolapsom, kada su preduzeća i fabrike zatvarane, kada su ljudi masovno ostajali bez radnih mesta, kada se ništa u Srbiji nije gradilo, kada je prosečna plata bila 350 evra, kada je minimalac iznosio 16.000 dinara, kada se država zaduživala komercijalno pod nepovoljnim uslovima, ali da bi isplaćivala penzije kada su vršene pljačkaške privatizacije, kada apsolutno nikakvog plana i reda nije postojalo u javnim finansijama.Kada su građani Srbije rapidno siromašili, a a pojedini vlastodršci, neki od njih i danas sede ovde, ne u ovom trenutku, ali jutros su sedeli i govorili, i ti pojedini tadašnji vlastodršci se enormno bogatili do te mere koja se meri stotinama miliona evra, ako hoćete detaljno čak 619 miliona evra. Iskreno se nadam dame i gospodo da se ta vremena nikada neće vratiti u Srbiji, iskreno se nadam i apsolutno sam siguran da građani Srbije neće dozvoliti. Zahvaljujem.

Član 104.Bili ste dužni da mi date, po mom mišljenju, pravo na repliku zbog toga što se prethodni, a i pred prethodni govornik izrazio na način da je pokazao da nije razumeo ili je zlonamerno shvatio moje izlaganje. Zbog toga ste po meni morali da mi date pravo na repliku, ili ste barem poštujući praksu koju ste do sada nekoliko puta pokazali tokom ovog zasedanja, nije mi jasno zbog čega mi niste dozvolili pravo na repliku?

pomenuti direktno imenom i prezimenom. Nije vam pomenuta funkcija. Nije pogrešno protumačeno ono što ste rekli, ali gospodine Borko Stefanoviću, pošto je gospodin Aleksandar Marković govorio, vi povezujte tu osnovu takođe za repliku, izvolite imate dva minuta samo se prijavite. Hvala.Ja moram da kažem prvo kao odgovor jednu stvar. Nisam bežao ni od kakvih Srba sa KiM, nikada u životu, alu ću vas podsetiti na jednu stvar koju jako dobro znate gospodine Jovanov.

Znate to jako dobro. Zato je ovo bilo nisko što ste rekli.Ono što je još važnije i što koristim priliku da pitam ministra Malog, možete li molim vas zbog javnosti Srbije, zbog građana i njihovih predstavnika da odgovorite zbog čega je država Srbija pod vašom vlašću došla u situaciju da Miroslavu Miškoviću otplati 30 miliona evra odštete koju je dobio na arbitraži, a sprema se da plati više od 10 miliona kada dobije na sudu odštetni zahtev pred našim sudovima.Odgovorite pošto ste hapsili Miškovića. Sada sa njim otvarate Sava centar, sada recite građanima Srbije kako smo došli do toga da čovek koga je vaš predsednik hapsio pred kamerama sada građanima Srbije će više od 40 miliona evra da izbije iz džepa i time pokrije Sava centar koji ste mu poklonili? Hvala.

kada je trebalo da se brani most na Ibru i kada je trebalo neki ljudi da tamo stanu i svojim telima štite taj most, e onda su bili dobri, a onda odjednom kada je tadašnja vlast u Beogradu htela da ih pusti niz vodu kada su postavljali granicu između Srba i Srba, kada su potpisivali sve ono što je Edita Tahiri smisli, e onda su odjednom postali loši. I ovo je N put u ovoj Skupštini da slušamo optužbe na račun ljudi sa KiM kakve se iste mogu čuti i u skupštini privremenih organa u Prištini.To neka služi na čast onima koji to rade, ali to nikad neće biti naša politika. Ne pada nam na pamet da se odreknemo Srba sa KiM, ni ni kada su štitili most na Ibru, ni kada imaju različite stavove od nas, mi smo tu da ih saslušamo, poslušamo i zajedno se borimo za ono što smatramo da je najvažnije, kada je KiM u pitanju, a to je da se u datim okolnostima izborima za interese države Srbije i očuvamo za neka bolja vremena, neku klicu iz koje će nići ono što treba da nikne, a to je da Srbija ima punu kontrolu na celoj svojoj teritoriji. Hvala.

Hvala predsedavajuća.Poštovani predsedavajući, poštovani članovi Vlade, kolege i koleginice poslanici, poštovani građani,

da izrazim zadovoljstvo zbog opredeljenja Ministarstva zdravlja da izdvoji i dodatna sredstva za lečenje retkih bolesti, ali i onih bolesti koje se moraju lečiti u inostranstvu, jer trenutno nemamo mogućnosti za njihovo lečenje ovde. Zdravlje košta, zdravstvo zaista košta i to jako mnogo. složićemo se da nikad nije dovoljno ulaganja, dovoljno novca za zdravlje i čak i mnogo razvijenije ekonomije postavljaju potrebu za više novca i više ulaganja.Ono što je istina, novca će uvek trebati još više i više, s obzirom na to da stanovništvo stari, da se bolesti vezane sa starenjem povećavaju, a takođe i da se povećava procenat različitih bolesti za koje je potrebno izdvojiti enormna sredstva za lečenje.Zdravstveni sistem Srbije je danas u značajno boljem stanju, u smislu novih i rekonstruisanih regionalnih bolnica, domova zdravlja, kliničkih centara. Naravno da nisu sve zdravstvene ustanove obnovljene, ali značajan deo svakako jeste. Mnogo je uloženo i u najsavremeniju opremu i medicinska sredstva. Ono što bi trebalo raditi to jeste zapravo od sada samo ono izgrađeno i renovirano održavati.Međutim, ono što se sada pojavljuje kao sve izraženiji problem jeste kadar, lekari u manjoj meri. Značajan broj lekara je zaposlen nakon kovid pandemije. Prebačeni su iz kovid centara i zaposleni u regionalne bolnice, kliničke centre, domove zdravlja u kojima rade, ali ono što je zaista veliki problem, to je manjak srednjeg medicinskog kadra, medicinskih sestara i tehničara, koji predstavlja zapravo gorući problem za normalno funkcionisanja zdravstvenog sistema, s obzirom da nema kvalitetne zdravstvene nege bez adekvatno školovanih i edukovanih medicinskih sestara.Uzrok nedostatka je višestruki. Između ostalog, radi se i o prirodnom odlivu kadrova, ali i migraciji ka većim gradovima, ali i zemljama Evropske unije, ali u zadnje vreme i zemlje Bliskog istoka. Pored finansijskih razloga, odliv zdravstvenih radnika u inostranstvo često je motivisan i nerešenim stambenim pitanjem, posebno mladih lekara i medicinskih sestara.Poslanička grupa Ivica Dačić – SPS je u više navrata predlagala da i za medicinske radnike država omogući kupovinu stana pod povlašćenim uslovima, kako je to omogućeno snagama bezbednosti, jer zdravlje stanovništva je takođe odbrambena snaga države, odnosno zdravo stanovništvo.Poslednjih decenija značajno je povećano obolevanje stanovnika Srbije od malignih bolesti. Poražavajući je podatak da svake godine u Srbiji oboli oko 40.000 ljudi od različitih vrsta malignih bolesti, od kojih je najčešći karcinom pluća, ginekološki karcinomi, karcinom creva.

povećava se i broj obolelih od autoimunih bolesti, te je od 2019. godine broj dijagnostikovanih autoimunih bolesti bio 23.000, a 2023. godine čak 54.000, i to su uzeti u obzir samo pacijenti kod kojih je dijagnostikovana ova bolest. Veliki broj je nedijagnostikovan, znači neprepoznat u sistemu. Skrećem pažnju i na povećanje retkih bolesti, posebno retkih bolesti dece, te su dopunska sredstva predviđena ovim rebalansom budžeta više nego dragocena.Ono što bih još naglasila jeste da stanovništvo Srbije neumitno stari. U protekloj deceniji, odnosno od 2011. do 2021. godine procenat starijih od 65 godina je bio 19%, a sada 2023. godine gotovo 22%, te prosečna starost stanovnika Srbije iznosi 44 godine, odnosno 43,9 godina, što nas svrstava u stare narode.Proces narode.Proces starenja je skopčan sa brojnim degenerativnim bolestima, bolestima starenja, od kojih su najčešće artroze, degenerativne promene zglobova, posebno velikih zglobova kuka i kolena, a uznapredovale forme zahtevaju operativno lečenje, ugradnju proteza kolena i kuka, zbog čega su, između ostalog, i najduže ove liste čekanja.Raduje me činjenica da je Ministarstvo prepoznalo problem i preduzelo aktivnosti radi njihovog rešenja. Mislim da bi doprinos ovim merama Ministarstva zdravlja bio i povećanje broja operacionih sala za ortopedske procedure, ali i primena minimalno invazivnih tehnika i strategija tokom hirurške intervencije, zatim primena transfuzije autologne krvi, dakle da pojasnim, ja sam o tome pričala i u prošlom sazivu u plenumu i u Odboru kako možemo rešiti problem nedostatka krvi za transfuziju. Ovo je krv pacijent-pacijent, sam davalac – sam primalac, takođe ERAS protokola, odnosno ubrzanog postoperativnog oporavka pacijenta, što bi u značajnoj meri ubrzao protok pacijenata kroz stacionare ustanove i samim tim omogućilo značajna smanjenja lista čekanja, konkretno za ove procedure o kojima sam govorila.U tom smislu, neophodna je sveobuhvatna reforma zdravstvenog sistema i prilagođavanje novim zdravstvenim potrebama stanovništva. Kao što sam i navela, promena demografske slike Srbije u smislu starenja stanovništva zahteva i promptne mere populacione politike i pojačanu društvenu brigu o porodici i deci, što je višegodišnja politika Vlade Srbije i što Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju i ministarka Stamenkovski sprovodi kroz pronatalitetne mere, te je u tom smislu i prepoznata uloga države u pružanju svakog oblika podrške porodici.Zato posebno podržavamo deo rebalansa koji se odnosi na sredstva obezbeđena za podsticaj populacione politike, kao i mere predviđene Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci podršci porodici sa decom, o kome danas takođe raspravljamo. Smatramo da predlog demografskih mera sadržan u ovom zakonu predstavlja jedan ozbiljan pristup države obnovi stanovništva, kao suštinskom problemu opstanka celog društva.Naime, ovim Predlogom zakona se značajno uvećava iznos roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, za decu rođenu od 1. januara 2024. godine. Takođe se majkama koje su rodile drugo i treće dete, a što nije baš apostrofirano u prethodnim izlaganjima, omogućava jednokratna novčana pomoć u iznosu od 135.000 dinara i povećava se i paušal za nabavku bebi opreme sa 5.000 na 7.500 dinara. Ovo su ozbiljne mere koje država preduzima u cilju rešavanja problema bele kuge u Srbiji.Sveukupno gledano, verujemo da će novi značajno veći iznosi roditeljskog dodatka biti značajan stimulativni faktor za donošenje odluke mladih roditelja o proširenju porodice, posebno odluke o rađanju drugog deteta, bez straha da neće moći da svojoj deci obezbede minimalne uslove za normalno i zdravo odrastanje. Ovim merama država je na sebe preuzela značajan deo odgovornosti za budućnost nacije, što podržavamo i naravno očekujemo prve rezultate već u narednih par godina.Na kraju, želim da kažem da će poslanička grupa Ivica Dačić – SPS u danu za glasanje podržati i rebalans budžeta, koji je ovom prilikom prevashodno usmeren na socijalnu funkciju države, kao i ostale zakone sa dnevnog reda. Hvala.

Hvala vam, predsedavajuća.Poštovani građani Republike Srbije, ovih dana smo čuli da Vlada najveći deo našeg novca koji je namenjen javnim investicijama namerava da potroši na samo dva projekta, a to su EKSPO i izgradnja nacionalnog stadiona. Obe ove investicije u stvari predstavljaju samo dve različite strane jedne iste medalje, a to je zlatna medalja za korupciju koju bi trebalo da nosi ili makar da dodeljuje laureatu ministar u Vladi gospodin Siniša

date bankama, što je 65% više novca od onog novca koji nameravate da date za subvencije poljoprivrednicima. Ono što je još gore u svemu ovome jeste da ćemo ove kamate bankama vraćati za finansiranje projekata kao što je delfinarijum, kao što je nacionalni stadion i kao što je stvaranje uslova „Rio Tintu“ da lakše može da nam raskopa Srbiju.Možda je ovo sve sa stanovišta Vlade negde i logično, jer ukoliko „Rio Tinto“ bude kopao, nikakav budžet za poljoprivredu više nam neće biti neophodan.

smo od ministra Malog ovde čuli i rečenicu: „To nije samo stadion, to je motor razvoja. Sport je odavno prestao da bude sport, to je sada biznis, mi hoćemo da radimo i hoćemo da zarađujemo novac“. Ja verujem da ministar Mali ovo i misli, jer će novac od ove izgradnje ići drugarima iz njegovog telefonskog imenika, ići će „Galensu“, Zvonku Veselinoviću, „Milenijum timu“, „Konkord Vestu“ i samo se pitam zašto u tom telefonskom imeniku, ministre Mali, odavno nema ministra Vesića, jer bilo bi logično da nam gospodin Vesić priča o kapitalnim investicijama, a ne ministar finansija.Moram da pitam ovde sve članove Vlade – da li je tačno da je Vlada naručila studiju tržišne opravdanosti izgradnje ovog stadiona? Da li je tačno da u toj studiji piše da Srbiji ovakav stadion ne treba i da se nikada neće isplatiti? Da li je to razlog zašto ta studija nikada građanima nije predstavljena?(Radoslav isplati.)Upravo zbog toga što sada govorite odluka Vlade je utoliko besmislena, dobro da ste školu pomenuli.Zato što u Srbiji mimo grada Beograda ima 370.000 osnovaca i svih 370.000 osnovaca plaća svoje udžbenike za osnovno školsko obrazovanje. Ova milijarda evra, Vlada planira da baci na ovaj besmisleni projekat, je dovoljno da 22 godine svi osnovci u Srbiji dobijaju besplatne ne možemo da se ne zapitamo zašto ministar Mali i dalje insistira na ovakvom projektu? Insistira zato jer projekat EKSPO u potpunosti ukida odredbe Zakona o javnim nabavkama. To znači da će novac za izgradnju ići tačno tamo gde ga ministar Mali pošalje. Da je isti ovo što ja govorim danas ovde, verovatno najbolje zna bivša ministarka, gospođa Dana Grujičić koja je pred kamerama rekla – da šest meseci tenderi u zdravstvu ne mogu da prođu, da ljudi čekaju lekove i medikamente, jer se gospodin Mali ne javlja na telefon.Da li je to gospodine Mali zbog toga što Dana Grujičić nije htela da radi „Magna farmom“, a vi ste tamo hteli novac da preusmerite. Zato građani ministar brani svoje čedo i zato ministar brani EKSPO, jer je EKSPO garant da će novac svih nas završiti u onim džepovima u koje ih ministar pošalje. Hvala vam.

govorimo o rebalansu budžeta za 2024. godinu, dokumentu koji direktno utiče na sve građane Republike Srbije. Rebalans budžeta nije samo tehničko pitanje preraspodele sredstava, već prilika da se osvrnemo na trenutni ekonomski izazove i prioritete naše države.Ovaj rebalans dolazi u svetlu globalnih ekonomskih previranja, inflacije i nepredviđenih troškova, ali sa nadom za dodatne investicije u ključne oblasti, pre svega zdravstvo, obrazovanje, infrastrukturu i poljoprivredu. Podržavam inicijative koje idu u pravcu očuvanja i unapređenja standarda građana, povećanja plata u javnom sektoru, ali i ulaganja u kapitalne projekte koji će generisati nova radna mesta i podstići lokalnu privredu.Istovremeno moramo biti odgovorni u trošenju budžetskih sredstava i posvetiti maksimalnu pažnju transparentnosti i efikasnosti u javnim nabavkama i projektima.Posebno bih se osvrnula na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri, a koji donosi nekoliko ključnih promena i poboljšanja u pravima roditelja u Srbiji. Jedna od najznačajnijih izmena odnosi se na povećanje roditeljskog dodatka koji će od 2025. godine biti uvećan sve majke koje rode dete nakon 1. januara.Ovo povećanje je deo šire strategije podrške porodicama i ima za cilj da dodatno podstakne natalitet i olakša roditeljima prve godine brige o detetu. Takođe, izmene omogućavaju da i očevi pod određenim uslovima mogu koristiti pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta, posebno ako majka obavlja samostalnu delatnost ili je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Ova izmena je u skladu sa odlukom Ustavnog suda i doprinosi ravnopravnoj podeli roditeljskih obaveza u podizanju dece.Novi zakon, takođe pojednostavljuje procedure za ostvarivanje dečijeg dodatka i drugih prava, kao i smanjenje administrativnih prepreka, što će olakšati roditeljima pristup neophodnim sredstvima za brigu o deci. Ove izmene imaju za cilj unapređenje sistema socijalne i finansijske podrške porodicama sa posebnim fokusom na povećanje podrške za rađanje više dece i brigu o deci sa posebnim potrebama.Aleksandar Vučić i Vlada Miloša Vučevića, za razliku od ovih lažnih ekologa, lažnih poljoprivrednika, lažnih ekonomista, brinu o Republici Srbiji, što ovaj Predlog rebalansa i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom to i dokazuju.Ja osvrnula na nešto što moram da istaknem. Meni lično, kao nekome ko dolazi iz Novog Sada, tačnije iz Futoga učinilo je ponosnim činjenica, a ja to znam, a znaju i građani Novog Sada, unazad nekoliko izbornih ciklusa, oni su to svojom podrškom i potvrdili. Dakle, pročitala sam na jednom portalu, ne baš naklonjenom aktuelnoj vlasti, vlasti, veštačkoj inteligenciji je postavljeno pitanje koji grad u Srbiji je najbolji za život. Znamo da veštačka inteligencija ne poseduje emocije, raspolaže i rukovodi se isključivo činjenicama i podacima prikupljenim, odgovor je bio Novi Sad.Dakle, gospodine premijeru, gospodine Vučeviću, vaša tri mandata na čelu ovog grada su učinila da Novi Sad danas bude baš ono što ste svih tih godina govorili i radili. Veštačka inteligencija je na osnovu, kako sam već rekla, prikupljenih informacija to i potvrdila, a činjenica je da ste od Novog Sada napravili najbolji grad za život.

stavimo interes građana na prvo mesto jer svaki dinar koji se danas preraspodeli mora da donese korist i dugoročnu stabilnost našoj zemlji. Živela nam naša Republika Srbija.

Zahvaljujem.Poštovani građani, uvažene kolege, ostalo mi je nešto manje od tri minuta tako da ću skoncentrisati na dve stvari.Ovim rebalansom budžeta je predviđeno izdvajanje nekih 16 milijardi dinara za Kancelariju za Kosovo i Metohiju. Teško je da ćete u meni ikada imati protivnika za bilo kakvu vrstu finansijske pomoći koja dolazi iz republičkog budžeta, odlazi kao pomoć građanima koji žive na Kosovu i Metohiji, ali ono što je ovde problem već ukupno 12 godina, koliko vi upravljate ovom državom, što ne postoji ta budžetska inspekcija, tužilaštvo, policija, bilo kakav adekvatan mehanizam koji će vršiti kontrolu tokova tog novca.Onda ne čudi situacija u koju smo došli da vaši članovi na Gazivodu zidaju vikendice od tri miliona evra, a da Vlada na jedan sraman i ponižavajući način ubeđuje građane Srbije, uključujući one koji žive na Kosovu i Metohiji, da su im dva jajeta dovoljna da prežive dan. Dakle, to je nedopustivo.Žao mi je što ministarka Stamenkovski nije prisutna u sali, ona je u prethodna dva dana obrazlagala mere Vlade za pomoć roditeljima kod rođenja prvog, drugog i trećeg deteta i samo ne vidim zašto se oko toga diže bilo kakva pompa. Svako će podržati te mere. U uslovima opšte inflacije, u uslovima gde osnovne životne namirnice dramatično skaču, naravno da je neophodna jedan takva mera u krajnjoj liniji, to je novac građana Srbije koji svakoga meseca uplaćuju u republički budžet.Ja imam jedan drugi predlog, mislim da će to imati dalekosežnije pozitivne posledice po mlade u ovoj državi. Ministarka Stamenkovski je na čelu Ministarstva za brigu o porodici, ovde nam već dva dana govori kako se zalaže za tradicionalne vrednosti, za tradicionalnu porodicu. Predlažem joj da kao neko ko je na čelu tog ministarstva podnese inicijativu za oduzimanje nacionalne frekvencije „Pinku“ i za gašenje to je izvorište zla koje nam truje mlade iks, ipsilon godina unazad. Imamo rijalitije u kojima se promoviše prostitucija, kriminalci, primitivizam i agresija. Da li su to tradicionalne vrednosti na kojima mi moramo da vaspitavamo svoju decu?Na kraju, govorila je o istorijskom trenutku za one koji ne podignu ruku i glasaju za ovaj predlog zakona. Mislim da gospođa Stamenkovski zapravo ima mnogo veći istorijski trenutak, da stane ovde na ovu govornicu pred građane Srbije i da podnese ostavku. Ljudski je grešiti, lažno je prikazala da je završila fakultet koji nije, to su i ljudi sa fakulteta demantovali. Ljudski je grešiti, ali je ljudski i priznati tu grešku. Takva posledica, takva njena akcija bi imala istorijsku ulogu. Izašla bi iz političkog rijalitija i poslala snažnu poruku mladima da je obrazovanje ipak nešto čemu treba težiti i porodica, a ne nešto što im se promoviše preko „Pinka“. Zahvaljujem.

više nego ikad Srbija pokazuje da odgovorna i posvećena politika mogu dati konkretne rezultate. Zahvaljujući mudrom vođenju finansija, što možemo zahvaliti Ministarstvu finansija, danas imamo 133 milijarde dinara više prihoda od planiranog.Ovo je dokaz da Srbija ide u pravom smeru, ka rastu, stabilnosti i jačanju svih sektora koji su od ključnog značaja za našu budućnost. Ovo je simbol uspeha politike koju vodi naš predsednik Aleksandar Vučić i Vlade Republike Srbije. Fokus nam je jasan - ulaganje u poljoprivredu, zdravstvo, obrazovanje i ono što je najvažnije, u porodicu. Svaki dinar ima svoju svrhu i misiju, a to je da stvori temelje za rast i prosperitet.Samo u ovoj godini izdvajamo 18 milijardi dinara više za poljoprivredu, što predstavlja 7,2% više od prošlogodišnjeg budžeta. I ovo nije samo pomoć poljoprivredi, ovo je ulaganje u našu prehrambenu sigurnost.Srbija je bogata resursima, ali samo odgovornim ulaganjem možemo obezbediti da naši proizvodi mogu biti konkurentni i kvalitetni.Zdravstvo dobija dodatnih 30 milijardi dinara jer zdravlje naših građana nema cenu i ove investicije usmerene će biti ka modernizaciji bolnica, nabavci nove opreme, unapređenju zdravstvenih usluga širom naše zemlje.Obrazovanje je jednako važno jer stvara buduće generacije stručnjaka i inovatora i sa 20 novih milijardi dinara za obrazovanje ostvarujemo bolje uslove za naše učenike i nastavnike i time bolju budućnost za našu zemlju.Možda od najvažnijih odluka ove politike su povećanje roditeljskog davanja. Ovim povećanjem roditelji u Srbiji dobijaće znatno veću podršku. Naknada za prvo dete iznosiće 500 hiljada dinara, za drugo 600, dok će za treće nadoknada biti dva miliona 280 hiljada dinara a za četvrto dete tri miliona i 180 hiljada dinara.Porodica je stub naše budućnosti i ova odluka nije samo ekonomska, ona je društvena, kulturna i demografska. Srbija se suočava sa izazovima demografskog pada i mi moramo odgovorno taj izazov ozbiljnim merama da prevaziđemo.Ova predložena roditeljska davanja direktno će uticati na životnu odluku mnogih parova. Svaka porodica koja odluči da ima više dece mora da zna da država stoji iza njih i da im pruža potpunu podršku.Pre samo 12 godina naknada za prvo dete je iznosila samo 32.000 dinara, a mi danas govorimo o fantastičnih 500 hiljada dinara.

dok će penzije biti povećane 10,9% i iznosiće se prosečno 435 evra.Srbija je zemlja koja pametno upravlja svojim resursima i ulaže u ono što je najvažnije, u porodicu, zdravlje, obrazovanje, u našu budućnost. Naš cilj je jasan - Srbija koja raste, koja se razvija i koja pruža sigurnost i podršku svakom građaninu.Često slušamo u plenumu kako opozicija tvrdi da se našim novcem, novcem svih nas grade auto-putevi, bolnice, vrtići, železnice. Da, to je tačno, jer se sada jasno i vidljivo vidi u šta se ulaže svaki dinar.Sada pitam sve vas gde su pare građana od 2000. do 2012. godine? Šta je tada izgrađeno za naše građane i za našu decu? Jasno je, vi ste jedinstveni samo u tome da budete protiv svega što doprinosi da Srbija bude uspešnija, savremenija i bolja za sve nas.Patriotizam je iskrena posvećenost svojoj zemlji i koja se ne ogleda samo u rečima, već u delima. Ova duboka ljubav izražena je kroz brigu za njenu budućnost. Pravi patriota voli svoju zemlju, poštuje svoj narod i uvek stavlja interese zajednice ispred ličnih. Ovo je snaga koja nas ujedinjuje u teškim trenucima, podsećajući nas na odgovornost da sačuvamo ono što su naši preci gradili. Živela Srbija!

Uvažena predsedavajuća, uvaženi predsedniče Vlade, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, po prvi put se obraćam u ovom domu i na samom početku, želim da izrazim svoju zahvalnost glasačima Stranke pravde i pomirenja, koji su mi

lekar po profesiji, nadam se da ću dati pozitivan doprinos, radu ovog doma.Ovde doma.Ovde ću nastaviti put koji je započeo i utabao pre mene rahmetli akademik Muftija Zukorlić, a predano nastavio ministar za pomirenje regionalnu saradnju i društvenu stabilnost, gospodin Usame Zukorlić. To je put pravde i pomirenja, naslonjen na politici i umesto politike, ili ili. Ostaćemo na putu koji je strateški i suštinski okrenut iskrenim partnerskim odnosima, prosperitetu uz maksimalno međusobno uvažavanje. Želimo poštovati razlike i videti kao naše zajedničko bogatstvo, poštovati univerzalne ljudske vrednosti.Ovde želim zastupati interese Bošnjaka, ali i drugih manje brojnih naroda, kao i onog dela većinskog naroda koji u nama vidi svog zaštitnika. Sandžak iz kojeg dolazim je mukotrpno uspeo sačuvati mir i stabilnost tokom izazovnih i teškim trenutaka.Devedesetih i zato moramo uložiti krajnji napor i trud i pružiti sve moguće napore da taj mir štitimo i danas. želim najoštrije osuditi poslednje incidente u Novom Pazaru sa pokušajem zloupotrebe svadbene povorke i isticanjem određenih zastava koje su imale za cilj provokaciju i uznemirenje Bošnjačkog stanovništva. Pozivam nadležne organe da identifikuju počinioce i da ih adekvatno sankcionišu moramo sačuvati Sandžak onakvim kakvim on suštinski jeste, a to je primer zdravog multinacionalnog života koji treba služiti i ostalim delovima ove zemlje.Danas je na dnevnom redu zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Mi u Stranci pravde i pomirenja imamo jednu od važnijih programskih načela koja se zove – Afirmacija porodice, majke i deteta.Porodica je temeljna ćelija svakog društva. Od kvaliteta porodice zavisi kvalitet novih generacija, a time i budućnost celokupne zajednice. Iz tog razloga Stranka pravde i pomirenja pruža punu podršku ovom zakonu, naravno ne misleći da će bilo koja finansijska pomoć biti jedini ili osnovni motiv koji će podstaći na proširenje porodice, odnosno ostvarivanje na polju roditeljstva već samo onaj dodatni podstrek, ohrabrenje i osnaženje onih roditelja koji imaju izazov u finansijskom planiranju.Takođe, imamo opasku da bi u ovom zakonu trebalo uvrstiti i rađanje petog i šestog deteta, odnosno pružanje pomoći prilikom rađanja petog i šestog deteta, naravno uzimajući u obzir stav Svetske zdravstvene organizacije da rađanje petog i šestog deteta može biti štetno za majku, međutim za one porodice, roditelje koji se odluče na takav korak svakako da ih ne trebamo, na neki način, diskriminisati, i oni zaslužuju da imaju ovaj vid jednom, puna podrška ovom zakonu od Stranke pravde i pomirenja.Želim se osvrnuti na diskusiju koja je bila danas, a i juče ovde

Ministarstva zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost. Smatram da je ona neumesna, da nema senzibiliteta za manjinske predstavnike u ovoj Vladi zato što Bošnjaci imaju poverenja i ponosni su što imaju svog predstavnika koji se bavi oblašću pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti. Iz tog razloga taj budžet o kome govorimo je minimalan, on ne može da pokrije planirane projekte.Još jednom, tražimo malo senzibiliteta za predstavnike manjina i u Vladi i u Skupštini zato što manje brojni narodi u ovoj zemlji vode jednu posebnu vrstu i političke i druge borbe, imaju posebne osetljivosti za koje tražimo razumevanje.Hvala. **Marina Raguš** Hvala vama.Reč ima ministar Usame Zukorlić.Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani članovi Vlade, zaista želim iskazati svoje zadovoljstvo da mi ovde u parlamentu iz redova manje brojnih naroda, iz redova Stranke pravde i pomirenja imamo pojačane snage podmlatka koji sledeći put rahmeti akademika muftije Muamera Zukorlića promovišu politiku pravde i pomirenja ovde u parlamentu, među kojima je i dr Edin Numanović koji nam se pridružio.Javio sam se za reč možda malo sa zakašnjenjem jer sam se sve vreme razmišljao, nejasno mi je šta su hteli poslanici Stranke slobode i pravde da kažu kritikujući to što je jednom ministru, koji je ujedno i bošnjački lider, predstavlja Bošnjake u ovom državnom sistemu, dobio ovim rebalansom budžeta 160 miliona dinara, odnosno oko milion evra za projekte pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti.Da li su juče i danas u stvari hteli to da kažu da je malo, da je trebalo da bude više, jer je njihov lider Dragan Đilas, kada je on bio ministar bez portfelja, imao budžet 550 miliona evra? To je 550 puta veće od budžeta Kabineta za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost. Ili, možda, je politika opozicije, a meni je zaista onda u tom slučaju jako čudno da jedna levičarsko-liberalna politika se zalaže za ukidanje projekata koje bi vodili predstavnici manje brojnih naroda u ovoj državi.Nejasno mi je da li je to politika koju oni predlažu, da se ukine

cilj.Znam da vam ne prija priča zato što ste tražili u drugom slučaju, jer meni je i dalje nejasno šta ste hteli da postignete sa svojim… To ste samo vi iz vaše stranke potencirali taj problem, po vama. Da li ste hteli da kažete da Kabinetu za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost treba ukinuti budžet i i da predstavnici Bošnjaka ne treba da imaju mogućnost da realizuju projekte, naročito u ove tri oblasti koje su i te kako važne za manje brojne narode u Republici Srbiji.Iskoristiću priliku da pozovem nevladine organizacije i lokalne samouprave da na konkursu koji će uskoro biti raspisan uzmu učešće i doprinesu politici pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti.Zahvaljujem. Hvala, gospodine ministre.Sledeći po redu je gospodin Uglješa Grgur.Molim vas, prijavite se. Ne vidim da ste u

104.Dakle, radi istine, kada govorimo o tome ko je lider Bošnjaka, a ko nije, podsetiću vas da je Stranka demokratske akcije Sandžaka u Sandžaku bošnjačka politička stranka koja je u statusu manjinske liste uzela najveći broj glasova od svih učesnika na izborima.Dakle, Ja se izvinjavam, ali sada zloupotrebljavate Poslovnik.Dakle, ja nemam mogućnost da oduzmem vreme od vaše grupe, jer ga nemate, ali zloupotrebljavate i klasična je replika.Molim vas, sačekajte svoj red. Imate raspravu o amandmanima, imaćete prilike, ali ovako nemate osnov.Sledeća na listi je gospođa Nataša Jovanović.Molim vas, prijavite se. Hvala vam, uvažena potpredsednice gospođo Raguš.Uvaženi premijeru gospodine Vučeviću, gospodine Mali, uvaženi ministre u Vladi Republike Srbije, sada, kada privodimo kraju ovu načelnu raspravu o rebalansu budžeta i pratećim zakonima, želim da se osvrnem i na deo vašeg predstavljanja ovog veoma važnog dokumenta, kao i na govore opozicionih čelnika koji su ovoga puta pokazali da smo bili u pravu kada smo govorili sve vreme, i sada i u prošlom sazivu, da ti ljudi nemaju nikakvu ni političku, ni moralnu odgovornost za ono što je Srbija danas, što treba da bude u budućnosti, pre svega, kada mislimo na decu u Srbiji, kada mislimo na sve mlade generacije koje ovde ostaju, grade svoje porodice, školuju se, rade u jednoj uređenoj zemlji, zemlji koja svakog dana pokazuje sve veći ekonomski napredak i zbog toga je takav rezultat na izborima – potpuni debakl, bez obzira na to koliko multikom grupa da bude, koliko plaćenika.To su poražavajući rezultati jer politika je ta koja vas definiše u biračkom telu i koja kaže ili imate odgovornu ekonomiju ili imate odgovornu socijalnu politiku, politiku za poljoprivredu, politiku za sve kategorije kao što su naši najstariji sugrađani, za decu, što ova Vlada ima ili imate neka lupetanja, neke gluposti, izokretanja istorije, činjenica i to sve na štetu Srbije, a na korist onih koji nisu blagonakloni prema našoj zemlji.Zaista je tačno, ako pogledate titlove i izvučete iz konteksta njihovih govora i šta je Kurti juče izjavio ili čelnici te samoproklamovane države, vidite znak jednakosti.Međutim, da je sve to poražavajuće i ispod svakog i dostojanstva i nivoa ove zemlje i kako ti ljudi, kakvu percepciju imaju o svojoj zemlji i o događajima iz najnovije istorije, govori jučerašnja izjava da je ova država i da je rukovodstvo ove zemlje bilo krivo što smo imali 78 dana besomučnog bombardovanja, tri stradalih sunarodnika. Lepo je to što se slikate, ali zaista, red je i da čujete nešto i da znate da to da to sve vama ide na dalju štetu, a pre svega, onome što ćete ostaviti i vašim potomcima i budućim generacijama.Moram da vas podsetim, gospodine Vučeviću, pošto vas dugo poznajem i vaša porodica kao patriotska porodica i vi sada koji imate tu čast da služite Srbiji, ranije kao ministar odbrane, a sada kao premijer, vrlo dobro znate da iskreni ljudi, bez obzira na to da li imaju ili nemaju nekakvu funkciju, su spremni uvek za Srbiju da se žrtvuju, da daju svoje živote i mi imamo mnogo takvih svetlih primera u svojoj istoriji. Mi tome učimo i buduće generacije. Ali, ti takvi koji kažu da je Srbija uvek kriva, kada nas bombarduju, kada nam otimaju našu teritoriju, kada nam gase fabrike, kada otpuštaju ljude, a kada su dobri svi oni koji su to radili, dakle, nemaju ni trunku morala, nikakve odgovornosti, a kamoli da imaju osećaj da u politici, pored toga, vi morate da položite račun, da polažete račun narodu i tamo gde ste vi izabrani.Oni nama nisu, gospodine Mali, vi to dobro znate, polagali račun ni za jedan budžet od kada su došli na vlast. Zbog čega? Pa, sve su to bile otimačine i pljačke, prevara i pronalaženje rupa u zakonu, kršenja zakona, da ne govorim o tome da su na Kosovu i Metohiji, posle onog stravičnog pogroma 2004. godine, obećali našim sunarodnicima domove zdravlja, zapošljavanja, a taj novac je završio u njihovim džepovima. Juče ste pominjali te ministre i šefove kancelarija, koje su se tada tako zvale.Čak je i Vilijam Montgomeri, koji im je pomogao da 2000. godine dođu kao taj konglomerat na vlast, izjavio nekoliko godina kasnije da je NATO agresija, on je rekao bombardovanje, mi to nazivamo pravim imenom, bila velika greška. Jedna velika grupa čak i britanskih konzervativaca, koje sam imala prilike da upoznam kao član delegacije u Savetu Evrope, davne 2005. godine, svojim potpisom rekli da je to bila greška, a vodeći italijanski general koji je učestvovao i sprovodio te akcije, priznao, da li da opere svoju savest, da je to bio eksperimentalni NATO rat na ovim prostorima, naravno, sve sa ciljem da osvoje tu za njih neuralgičnu tačku na geopolitičkoj mapi ovog dela Evrope, a i zbog činjenice da im je stalo, i to i dan danas žele, a ovi im pomažu, da istrgnu Kosovo i Metohiju iz sastava Srbije.Naravno, danas je neko drugo vreme i kako se brzo okreće točak istorije, posle 24 godine tog bezvlašća i te razorene Srbije, opljačkane Srbije, uništenih fabrika, 500 hiljada ljudi bez posla, mi možemo da budemo ponosni.Ono

i da su to reči koje dobro odzvanjaju, nego produkt njegovog velikog rada, vraćanja ugleda i svih vas, naravno, koji mu u tome pomažete, i svakog od poslanika poslanika SNS pojedinačno, da se vrati ugled međunarodni Srbije u svetu, što mi danas imamo, da nas gledaju kao nekoga ko treba da zna da je ovo slobodna, uređena zemlja i da ćemo insistirati na poštovanju međunarodnog prava i onoga što je nama sada osnov, da štitimo naš narod na Kosovu i Metohiji, a to je Rezolucija kada se desilo to bombardovanje i 16 projektila pogodilo Fabriku automobila „Zastava“, svedok toga je i gospodin Vulin, to je bilo potpuno razaranje. Mi smo u nemogućim uslovima, za godinu dana, pre dolaska ovih kabadahija i lopova na vlast, uspeli da podignemo sve te pogone. Zamislite jedan razrušeni prostor. I da vratimo tu proizvodnju i radila je ta fabrika, onda su sve zakatančili i otpustili samo u Kragujevcu 14.000 ljudi.Međutim, danas zahvaljujući predsedniku Vučiću, zahvaljujući Ani Brnabić kao prethodnoj premijerki, vama danas, gospodinu Malom i svima koji ste radili na tom važnom projektu, mi imamo potpuno novu fabriku automobila, prvu u ovom delu Evrope koja proizvodi automobil na električni pogon. To je Grande Panda, koja je zaista jedan odličan gradski automobil. I taj automobil i ta fabrika će zaposliti 2.000 ljudi, kooperanti 7.000, iz Kragujevca i pratećih fabrika imaće učešće u sledećoj godini 0,5% u rastu BDP-a ove zemlje. To je ranije bilo nezamislivo. Da ne govorim o potpunoj reindustrijalizaciji grada koji je bio i nosilac industrije u onoj bivšoj Jugoslaviji, kakav jeste Kragujevac.Kada o zaradama i onome što očekuje i naše penzionere, povećanje penzija, još ću samo na to da se osvrnem, gospodine Mali, ta prosečna zarada, a pre svega minimalna zarada koju ste vi juče više puta pominjali, da prvi put sada prati potrošačku korpu, je u njihovo vreme i bila bedna, ali ne zaboravite i činjenicu da je tri puta više ljudi primalo tu minimalnu zaradu. Umesto današnjih 114.000, preko 300.000 ljudi je živelo od toga, bez mogućnosti da kupe elementarne stvari i da školuju svoju decu.Ponosno idemo napred. Radimo na projektima, kao što je EKSPO, koji su veoma važni, svi projekti koji su i prateći pored samog EKSPO, sa željom da ostavimo budućim generacijama uređenu državu, da znaju da je ova vlast i da je ovo vreme nove epohe kada je vladala i kada će da vlada SNS i na čelu sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem, ostavila uređenu zemlju, naprednu zemlju, zemlju koja ekonomski ima suverenitet, ali koja je slobodna da sama odlučuje i da se bori za svoja prava i za svoj narod. Živela Srbija.

Poštovane sestre i braćo narodni poslanici, uvaženi ministri, zameniče predsednika Skupštine, potpredsedniče Skupštine, pomaže Bog.Nismo dobili odgovore na pitanja koja smo postavili na početku od ministra Siniše Malog. Poslednje pitanje koje je bilo postavljeno koje su to institucije i za koje sudske predmete se povećavaju troškovi za 8,46 milijardi u predviđenom budžetu za 2024. godinu?Takođe godinu?Takođe smo optuženi da lažemo da ne postoje studije izvodljivosti, a mediji su objavili da je kamen temeljac za nacionalni stadion bio brži od studije izvodljivosti. Pa pitamo da li Ministarstvo finansija sluša ono što Fiskalni savet savetuje i što predlaže ili Ministarstvo finansija radi onako kako hoće?Da ne bude da nešto u ovom budžetu nema i da valja, ima. Rashodi za subvencije koji su planirani u odnosu od 214,5 milijardi sada su veći za 29,94 milijarde i kod ove kategorije rashoda najveće povećanje je u oblasti poljoprivrede za direktne podsticaje u poljoprivredi, odnosno za isplatu semena sertifikovanog, podsticaja za junice i isplatu premije isplate za proizvođače mleka. Super je što su to planirali, možda bi bilo to bolje da je urađeno pre nego što je mleko prosuto.Ono čega naravno u budžetu nema pravni osnov za uvećanje ovih rashoda i kao nedostaje i ono šta je uslov da se usvoje bilo kakve promene i u budžetu. Samo da znamo tačno koliko koliko će to biti sredstava preusmereno za poljoprivredu i za sve ove podsticaje. To naravno u budžetu nema. Takođe nedostaje i obrazloženje o iznosu sredstava koji se uvećavaju po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji. Ova floskula značajno povećanje je u oblasti energetike ili najveće povećanje u oblasti poljoprivrede. Koliko, gospodo, se uvećava i gde sve taj novac ide i tačno za šta?Naknade za socijalnu zaštitu koje su planirane u iznosu od 183 veće su za 16%, odnosno 26,4 milijardi dinara, a kod ove kategorije najveće povećanje se odnosi na isplatu prava u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, socijalna zaštite i podrške u radu hranitelja. Za ova povećanja mora konkretno da se navede zakonski osnov za njihovo povećanje i razlozi zbog kojih se ova dodatna sredstva nisu mogla znati kod izrade budžeta za 2024. godinu, kod stabilnog kursa evra, kod uspešnosti i dalje.Prisutno nepostojanje volje za uvođenje reda i ključnih reformi u sistemu plata i infrastrukture, zapošljavanja u javnom sektoru, naročito kroz odlaganje platnih razrada nedogled znači da Vlada priznaje da ne postoji politička volja i znanje da se sprovedu reforme u javnom sektoru Srbije koje se tako bombastično najavljuju još od Kori Udovički, preko Branka Ružića, Marije Obradović, Ane Brnabić i tako dalje. Znači da postoje velika odstupanja u platama za uporediva radna mesta. Očigledno je da je uvođenje reda predvidivosti, transparentnost u javni sektor politički neisplativo, jer u tom slučaju morate garantovati prava i uvesti red u zapošljavanje i plate, a onda se smanjuje smanjuje prostor za partijsko zapošljavanje, ucenjivanje, nepotizam i tako dalje.Zapošljavanje u javnom sektoru u 2024. počiva na partijskom centralizovanom sistemu što ograničava mogućnost budžetskih korisnika da angažuju broj i strukturu radnika u skladu sa potrebama. Problem koji dodatno otežava angažovanje broja i strukture radnika u državnom sektoru je to što je i dalje na snazi zabrana zapošljavanja u državnom sektoru. Izmenama zakona o budžetskom sistemu predviđa da će ova mera ostati na snazi sve do kraj 2026. godine. Ova zabrana zapošljavanja doduše je doprinela ostvarivanju fiskalnih ušteda, ali u zadnjih deset godina nepovratno je pogubno dejstvo pokazala po zdravstvo, obrazovanje, nauku, socijalnu zaštitu i predškolske ustanove. Infrastruktura u sektoru obrazovanja i socijalne zaštite, predškolskih ustanova i kulture jedan od najviše zapostavljenih segmenata javne infrastrukture Srbije.Budžetom Republike Srbije nisu rešeni segmenti životne sredine, investicije su i dalje na znatno manjem nivou, nego kod ostalih ostalih uporedivih zemalja centralne i istočne Evrope.Nejednakost dohotka je u Srbiji najviša. Da napomenemo, recimo, samo jedan primer. Direktor kontrole letenja ima devet hiljada evra platu, što je ravno 11 profesorskih plata u srednjim školama, a taj čovek je već četiri godine u penziji. Ne pričamo uopšte o kontrolorima leta koji su povlašćena grupa i znamo kako se oni kotiraju na tržištu i znaju kakva je njihova odgovornost i trebaju da imaju tolike plate.Član

Nadzorni odbor, jedan član ima kao šest profesorskih plata ili kao plate koje prime četvoro lekara specijalista. Prema finansijskom izveštaju za 2023. godinu, u napomeni, napomeni, troškovi naknada članovima Upravnog odbora iz Skupštine društva stoji da su u 2023. godini iznosili 64 milijarde, odnosno 540 hiljada evra u odnosu na 2022. godinu kada su bili oko 444 hiljada evra. Znači, povećani su za 25%.Koliko su u 2023. godini, gospodo, povećane plate prosvetnih radnika i radnika u predškolskim ustanovama, socijalnoj zaštiti, kulturi, nauci, radnicima u zdravstvu kada se non-stop priča i pominje neka prosečna plata? Samo ću da vas podsetim o indeksima jednakosti plata koji je u Srbiji 33,3%. To je džini koeficijent, dok je u Sloveniji, na primer, 23%, Slovačkoj 21%. Neadekvatna poreska i socijalna politika su najveći uzroci ovako visoke nejednakosti, budući da ove političke, u korist bogatih. **Marina Hvala.Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje vreme,

svega hoću da kažem da mi je jako drago što ponovo vidim među nama premijera Vučevića. Zabrinuo sam se jutros zašto ga nema. Mislio sam…Da sam…Da li ste u stanju da obezbedite red?Meni je drago da vas vidim među nama. Jutros sam se zabrinuo šta je sa vama. Verovao sam da radite nešto važno, a onda sam video da ste imali neki sastanak sa veteranima, stonoteniserima u Novom Sadu, pa sa Nedimovićem u Sremskoj Mitrovici, obilazili ste neke kotobanje. I sve bi to bilo u redu da ste o tome izvestili bar režimski medij. Međutim, nisu. Vi niste najoštriji alat u escajgu SNS, ali niste ni najtuplji. Mislim da svakako ne zaslužujete ovaj tretman i ne znam zašto vam to radi Siniša Mali. Danima kada ova Skupština raspravlja o budžetu, to je najvažnija stvar o kojoj se ovde radi, vi obilazite neke kruzane u Sremskoj Mitrovici. Vi bi trebali da budete ovde, ovde je važno da budete. Vi ste premijer ove zemlje i nije u redu da vas ponižavaju vaše partijske kolege kao svog šefa partije. Zašto vam to rade? To je vaša stvar. To što vas ponižavaju kao premijera svakako nije u redu. Vi ste i naš premijer. Nemojte to da im dozvolite. Red je da budete ovde kada razgovaramo o budžetu.Sledeća stvar i žao mi je što tu nema ministarke za brigu o porodicu, gospođe Đurđević…I

pa da pređemo na amandmane. Izvolite. **Zdravko Ponoš** Zakon koji dolazi iz njenog ministarstva je svakako vredan pažnje i to je stvar oko koje verujem da smo svi saglasni gotovo sam uveren da će skoro sva opozicija to podržati, glasati za to. Jedini problem je u tome na koji način ga obrazlaže gospođa ministarka. NJeni razlozi za tzv. demografsku obnovu i razlozi prosečne, obične porodice da ima više dece se nigde nisu sreli. Znate, ona kada ubeđuje ljude da treba da imaju više dece, mislim, kada bi pingvini na Patagoniji mogli da je razumeju da bi dva puta razmislili pre nego što počnu da se pare.

Gospodin Vulin je juče postavio pitanje saradnje opozicije sa CIA. Koliko znam, ja se tu ne nalazim ni na koji način, ali zanimljivo je da vi… Recite iskreno na koga ste mislili, sve je u redu.Vi ste čovek koji, koliko znam, ste se hvalili sa odlikovanjima koje ste dobijali za vrlo dobru saradnju sa FSB-om. Bravo.Za razliku od vas koji se sa tim hvalite, što je sa vaše strane neobično, ali u svakom slučaju vredno pažnje, bilo bi dobro da imate u vidu da neke vaše kolege iz ove Vlade, kolege ministri se viđaju sa CIA-om, a da vi to ne znate. Ja recimo ne znam vi, gospodine Vučeviću, kao premijer da li znate da vam se ministri šunjaju po Lengliju u sedištu CIA-e? Da je u sredu jedan vaš ministar bio u Lengliju? Da li vi to znate? Pa, to je potpuno ne prihvatljivo da vi kao premijer ne znate šta vam ministri rade po Americi. Ovaj čovek se bar hvali kada ode u ljudi, ste vrlo čudni u tome. Kakva ste vi Vlada jedan se hvali da sarađuje sa FSB-om, drugi tajno odlazi u CIA-u. Predsednik države u najbližem okruženju ljude za koje je imao u izveštaju iz nekadašnje BIA-e, dok je BIA radila svoj posao, da su rezidenti nekih stranih službi. On je baš te uzeo da mu budu u neposrednom okruženju da bi mogao da ima kontakt prema tim zemljama. To namigivanje te zemlje i njihove službe su jako dobro shvatile i dale mu taj prostor.Mislim da to zaslužuje vašu pažnju, gospodine Vučeviću. Ipak vi nosite teret premijera ove zemlje. Nije dobro da vam ministri ovo rade iza leđa. Hvala.

Jovanov** Dakle, poštovana predsedavajuća, mislim da su povređeni članovi 106. i 107. - govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres i 107. stav 1.- govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Prvo, dakle da nam predavanje, odnosno predsedniku Vlade predavanje o tome da nije bio u sali drži neko koje sada došao u salu, a svraćao ovako pomalo tokom dana, zaista mislim da je vređanje dostojanstva.Što se tiče svega ostalog o čemu je pričao, nema veze sa dnevnim redom i budžetom.Najzad, najgore vređanje dostojanstva ove Narodne skupštine i prosto zbog građana ću pročitati tačno. Dakle, na dnevno redu je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a on je to uporedio i predstavljanje tog zakona sa, kako je rekao, ne pingvinima sa Patagonije, nego sa parenjem. Dakle, povećanje nataliteta u Srbiji čovek je uporedio sa parenjem pingvina.Dakle, juče su nam pričali da smo krivi što smo bombardovani sami, a danas nam natalitet i rađanje dece porede sa parenjem pingvina. Pa vas molim samo da obratite pažnju na to u buduće. Ne tražim da se Skupština izjasni. Hvala.

Poštovani građani Srbije imali smo priliku prekjuče da čujemo ministarku za brigu o porodici koja je izjavila da se ovim Zakonom o finansijskoj pomoći porodici sa decom izjednačuje položaj žena koje su u radnom odnosu, sa ženama preduzetnicama koje samostalno obavljaju delatnost.Smatram da je na taj način ministarka zapravo izrekla jednu veliku neistinu, jer položaj žena samostalnih preduzetnica svakako nije poboljšan ovim Zakonom.Naime od donošenja Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom to je bilo u julu 2018. godine ovaj zakon je pretrpeo dosta izmena i to najviše zahvaljujući odlukama Ustavnog suda čak pet puta je menjan zakon upravo iz razloga što su samostalne preduzetnice i Udruženja podnosili inicijative za izmenu određenih odredbi ovog zakona.Naime, zakona.Naime, ministarki bi trebalo da bude poznato to da kada se promeni ovakav zakon pet puta od strane Ustavnog suda, jer se proglase neustavnim određene odredbe ovog zakona, isključivo ovi zakoni i ovakve mere koje su ovim zakonskim rešenjem, odnosno ovim Predlogom zakona nama stavljene danas na dnevni red zaprao služe samo za hvalospeve i gromoglasne aplauze, ali svakako ne predstavljaju istinito stanje.Vi ste svesni toga da su prethodnim zakonima, pre nego što ste ovaj što ste ovaj predlog stavili na dnevni red, roditelji dece sa invaliditetom morali da biraju između svog prava na naknadu zarade i prava na tuđu negu i pomoć za njihovo bolesno dete. Takođe, za periodu porodiljskog odsustva porodilje su dobijale naknade zarade ispod republičkog minimalca. Neke su dobijale čak i par stotina dinara za ceo mesec. Održavanje trudnoće nije ulazilo u obračun zarada. To je sve bilo po odlukama Ustavnog suda izmenjeno.Izmenama zakona koje su pred nama poslednja odluka Ustavnog suda usklađuje se, navodno se tvrdi da se usklađuje položaj preduzetnika i radnica koje rade na ugovorima van radnog odnosa u pogledu održavanja trudnoće koje sada ulazi u obračun zarade. To je ta visina ostalih naknada.Na strani 26. obrazloženja ministarstvo navodi da predložene izmene i dopune zakona treba da izjednače materijalni položaj. Ovim izmenama taj položaj nije izjednačen. To naglašavam. Preduzetnice i dalje moraju same da uplaćuju svoje poreze i doprinose, to bi moglo da se izmeni da ste usvojili amandman koji smo predložili ispred pokreta Ekološki ustanak, a na održavanje trudnoće primaju 50% naknade svoje zarade.Predsednik Republike je u svom obraćanju 10. decembra 2022. godine obećao da će svi problemi preduzetnika biti rešeni. To se dešavalo, kažem vam, 2022. godine. 25. septembar 2024. godine. Od četiri tada data obećanja ispunjena su samo dva. I dalje preduzetnice nemaju jednak tretman i jednak položaj.Ono što sam htela takođe da ukažem je i da ste amandman koji smo mi predložili kao poslanička grupa odbili iz razloga pozivanja na ovu odluku Ustavnog suda. To je potpuno pogrešno i potpuno netačna interpretacija ove odluke Ustavnog suda koja vam vrlo jasno kaže da vi i dalje kršite član 66. Ustava Republike Srbije koji govori o tome da je utvrđeno da porodica, majka, samohrani roditelj i dete u Republici Srbiji uživaju posebnu zaštitu u skladu sa zakonom, a u stavu 2. da se majci pruža posebna podrška i zaštita pre i posle porođaja.E pa vidite, ovakvim odredbama zakona vi ste samostalnim preduzetnicama koje su zapravo i majke onemogućili da se u toj ulozi ostvare jer su prinuđene da rade. One same sebi praktično moraju da uplaćuju poreze i doprinose, a naknade koje bi im se isplaćivale se obračunavaju, gospodo draga, na sledeći način – primer obračuna naknade ukoliko ste poslovali 12 meseci od posmatranih 18 meseci pre ostvarivanja prava na porodiljsko bolovanje, ukoliko je osnovica za plaćanje poreza i doprinosa hiljada dinara mesečno, ovaj iznose se množi sa 12 meseci, koliko ste bili aktivni. Tako dobijeni iznose se deli sa 18. Ovo, međutim, nije kraj, jer ovako dobijeni iznos delimo sa 1,5 koeficijentom i dobijamo konačni iznos naknade mama preduzetnica na porodiljskom odsustvu koje iznosi 22.222 dinara.Za razliku od žena u radnom odnosu za mame preduzetnice nije propisan zagarantovani iznos minimalne zarade koju će primati kao naknadu, već u odnosu na izloženu formulu ovaj iznos može biti izuzetno nizak i nepovoljan za preduzetnicu.Sa druge strane, maksimalni iznos naknade je propisan i za mame preduzetnice, te one ne mogu primiti više od pet prosečnih zarada u Republici Srbiji bez obzira na to koliki iznos poreza i doprinosa su prethodno uplaćivale.Ajde da se onda ne igramo ovde da se vodi računa o bilo kakvom socijalnoj pravdi i da se vodi računa o tome da se rađaju deca. Mame preduzetnice, a ja sam jedna od tih mama, imaju jako veliki problem pri planiranju bilo čega u ovoj državi.Da ne pričamo o tome da smo ovde slušali danima priče o tome kako mame preduzetnice su izjednačene, mame preduzetnice ovde ne mogu da ostvare pravo na kredit, mame preduzetnice ovde moraju da rade da bi zaradili i platile poreze i doprinose, a onda kada odu na porodiljsko su bukvalno prinuđene da uplaćuju od tog nekog novca koji dobiju od tih 22.000 dinara sebi poreze i doprinose.Tako da u tom smislu, ne znam šta bih vam rekla, mi ćemo svakako glasati protiv. Meni je žao, znam da će ovaj zakon biti usvojen i određene novčane naknade će biti isplaćene. Ženama koje su u radnom odnosu kod poslodavca, ali da ste imali bilo kakvu dobru nameru da zaista izjednačite položaj žena u preduzetništvu sa ženama u radnom odnosu vi biste to pokazali. Međutim, ovo samo služi kao populistički potez, opet kažem nije se ovde mislilo na dobrobit svih građana, a mogu vam reći da mame preduzetnice čine 34% ukupnih samostalnih preduzetnika u Republici Srbiji. Hvala. Sledeća je gospođa Marija Jevđić.Izvolite. **Marija Jevđić** Zahvaljujem.Poštovana predsedavajuća, poštovani ministri, moje kolege narodni poslanici, od mojih kolega iz poslaničke grupe Dragan Marković Palma JS koji su prethodnih dana govorili o rebalansu budžeta mogli ste čuti da će naša poslanička grupa podržati predloženi rebalans.Smatramo da ovaj rebalans budžeta oslikava našu trenutnu ekonomiju i okrenut je ka ciljevima koji su vezani za projekat Srbija 2027.Za JS jedna od dobrih, možda i najboljih stvari u ovom rebalansu, izdvajanje više novca za podršku porodicama sa decom 25 milijardi i to je još jedna potvrda od strateškog opredeljenja države da očuva tradicionalnu porodicu, porodicu kao stub svakog društva, društva kojem je porodica najsigurnije mesto za podizanje, vaspitavanje i rađanje dece.Ovo je nešto oko čega svi trebamo da se složimo, da podržimo bez obzira kojoj političkoj partiji pripadamo. Porodica nije tema na kojoj trebamo da sučeljavamo koplja, već da zajedno podržimo predloge kojima ćemo je sačuvati kao narod.Ovih dana smo čuli zabrinutost i predstavnika vlasti i poslanika opozicije oko demografske slike Srbije, tako da verujem da ćemo u danu za glasanje podržati konkretne predloge kojima pokušavamo i koji su usmereni na poboljšavanju naše demografske slike.Složiću se sa stavom Vlade da budućnost počinje upravo u roditeljskom domu, da je dom mesto u kome se gradi ili zauvek gubi integritet gde prvi put učimo da volimo, da mrzimo, pobeđujemo ili gubimo. Zato JS smatra da samo konstantno ulaganje i davanje porodicama sa decom i radom na očuvanju domaćinske porodice samo tako osiguravamo budućnost u kojoj će svako dete, svaki čovek imati jednake šanse u društvu.Neko je od kolega juče ili prekjuče, nisam sigurna, zamerio je Vladi na osnaživanju i jačanju porodice, a ne pojedinca, a ja smatram da upravo porodica može samo da ojača, izgradi i pruži podršku pojedincu.Kroz ovaj zakon imamo i promenu nadležnosti Komisije za dodelu novčanih sredstava za izgradnju, kupovinu porodičnog stana ili kuće, ta promena se tiče toga da ta nadležnost Komisije prelazi u Ministarstvo za brigu To je i ispravno s obzirom da se to Ministarstvo bavi i tiče kvaliteta života porodice.Iskoristila bih priliku da podsetim da država posredstvom ove komisije izdvaja iznos do 20.000 evra za kupovinu prvog stana ili izgradnju prve kuće mladim bračnim mladim bračnim parovima sa decom, najdalje godinu dana od dana rođenja i ovo je odličan podsticaj da osnažimo mlade bračne parove da stvaraju porodicu.Ono što je srž izmene zakona je povećanje roditeljskog dodatka i to je najveće do sada za prvo dete iznosiće 500 hiljada, za drugo dete 600 hiljada i to je najveće povećanje, pošto znamo da se parovi teško odlučuju na rađanje drugog deteta.Predloženim rebalansom se izdvaja dodatnih 28 milijardi za zdravstvo. U Srbiji se trenutno gradi osam regionalnih bolnica. Otvorena su dva najsavremenija pet skenera, u ovoj godini je zaposleno oko 3.900 mladih lekara, medicinskih sestara i tehničara koji su dobili posao po završenim fakultetima i školama. Zaposlili su se u svojoj zemlji, u zemlji u kojoj su se školovali.Ja bih iskoristila priliku da još jednom ukažem na važnost otvaranja dijagnostičkog centra u Kraljevu. Ministarstvo za javna ulaganja, gospodin ministar Glišić je sa velikim interesovanjem pristupio završenju konačnog projekta, svestan da jedan ovakav savremeni dijagnostički centar je potreban ne samo Kraljevu, nego celoj Raškoj oblasti. Inače, i Vrnjačka banja i Raška su učestvovali u izgradnji idejnog projekta dijagnostičkog centra.Krajem meseca u Novom Pazaru se otvara najsavremeniji angio sala i to je samo još jedan pokazatelj da ova Vlada teži regionalnom razvoju naše zemlje.Ispred JS htela bih da pohvalim akciju preventivnih pregleda širom Srbije gde je ukupno u šest dana akcije pregledano više od 172 hiljade naših građana, kod više od 15 hiljada građana otkrivena su razna oboljenja u ranoj fazi. Cilj ove akcije je da naši građani počnu redovno da odlaze kod lekara, na kontrole, na skrininge, preventivno, jer kada se i najteža oboljenja otkriju na vreme veća je šansa za izlečenje, a to je u interesu svih.Ovom prilikom želim da se zahvalim svim zdravstvenim radnicima koji su kroz ovu akciju pokazali pokazali zalaganje, trud i brigu za zdravlje naših građana. Jedinstvena Srbija prepoznaje požrtvovanost naših zdravstvenih radnika. Prepoznali smo i tokom pandemije, prepoznajemo ih svakog dana. Početkom septembra po četvrti put predsednik JS Dragan Marković Palma je predvodio delegaciju od 600 članova, od toga 350 su bili zdravstveni radnici svih centara Srbije. Inače, potrebno da svakog dana podižemo svest o preventivnom lečenju. Tako ćemo sačuvati zdravlje naših građana, ali i naši zdravstveni radnici će imati manje posla.Ne bih mogla pričam o rebalansu budžeta da kao lokal patriota ne spomenem završetak Moravskog koridora, odnosno deonice od Jadrana do Preljine sa jedne strane, a sa druge strane od Jadrana do Pojata čime će Kraljevo, ali i cela Raška oblast imati povezanosti sa Beogradom i sa Nišom. Dobra infrastruktura je preduslov za razvoj i ovom delu Srbije završetak Moravskog koridora doneće turistički, privredni i ekonomski razvoj. Raška oblast ima najlepše planine i banje, najlepše manastire i time je atraktivna ne samo za domaće, nego i za strane turiste koji će imati priliku da upoznaju Srbiju kroz vekove, da upoznaju našu istoriju i tradiciju na koju svako od nas treba da bude ponosan.Ovih dana se govorilo i povećanju za prosvetne radnike. Slažemo se da treba da se povećaju, to će se desiti januara 2025. godine za 12%, ali želim da kažem da pored povećanja mislim da treba da radimo i na vraćanju poštovanja i ugleda prosvetnih radnika koje smo kao društvo decenijama urušavali. O tome je govorio i premijer, gospodin Vučević čini mi se prvog dana rasprave o rebalansu budžeta i potpuno se slažem sa njim da kao roditelji našu decu prvo prvo kući trebamo da naučimo elementarnom vaspitanju, a ne da očekujemo to od profesora i učitelja, za bilo koju platu.Mislim da svako od narodnih poslanika treba da bude ozbiljan i argumentovano govori, hvali ili kritikuje budžet, odnosno rebalans budžeta. Građani koji nas gledaju, slušajući ovu raspravu od ponedeljka stiču utisak da mi ovde najviše najviše vodimo računa o modnim detaljima ili stilu oblačenja naših političara i da prosto gledaju prenos dana mode iz Milana. Mogli smo malopre čuti da imamo i uključenje Nacionalne geografije, kako se pingvini pare itd. običan narod to ne interesuje. Njega interesuje da živi u stabilnoj, jedinstvenoj Srbiji, da živi u miru, da radi i da svojim radom može da izdržava svoju porodicu. Smatram da

još jednom svedočimo ekonomskom slomu naše države u režiji Aleksandra Vučića, vođe Rio Tinto koalicije i napredne mafije koja više i ne krije da je krajnji cilj i namera uništenje i nestanak Srbije.Oni hoće na kraju svog mandata, kao njihov uzor Stipe Mesić da izjave onu sramotnu rečenicu – naš posao je završen, Jugoslavije više nema, samo će se ovde kazati Srbije više nema.Režim planira povećanje fiskalnog deficita na 2,2 milijarde. Šta znači to prevedeno na narodni jezik razumljiv svakom čoveku? To znači da su zagorele one palačinke iz Loznice gde se miris otužnih palačinki ne može prikriti i prekriti mirisom paštete od 37 dinara i sa dva jaja. Jel vidi neko paštetu od 37 dinara i dva jaja na gozbi SNS na ovoj slici? Naravno da ne. To je namenjeno za vas. Za njih je ananas, kavijar, škampi i ručkovi i vino od 16.000 evra.

žetoni koji će nas mnogo koštati, a to su „Rio Tinto“, Projekat „Jadar“, to su nacionalni stadion od milijardu evra koji će nas koštati, to je EKSPO koji će nas koštati 17 milijardi evra, ali to su, kao što sam kazao, i Jadar i Rađevina i Valjevo i Lukavac, koji će vas koštati vlasti.Moram vlasti.Moram da vam kažem, nije uspeo ni Oskar Poćorek pre 108 godina da Cer i Kolubaru stavi u austrougarski džuboks, neće moći to ni njegov imenjak Oskar sa Skaj aplikacije posle 108 godina, jer Dobrivoje Gavrić kaže – ne dam. Onaj Dobrivoje Gavrić u čijoj ste kasarni spavali i trenirali boravak u ograđenom prostoru koji čuvaju stražari. „Ne dam“, kaže Dobrosav Gavrić. I vojvoda Vuk kaže – ne

jer eto ti delfini dođu do Beograda i kažu – šta, ti se kupaš u Crnom moru? Praćne se delfin u Crnom moru, šta vidi? Dvadeset četiri apartmana Siniše Malog. Bez veze je. Mora da dođe Egejskim morem do Beograda na vodi, da vidite kako Ana Nemanjić ima blindirana vrata na ve-ceu u apartmanu od dva ara u Beogradu na vodi.Znam vodi.Znam da su građani Vojvodine, koji na pragu 21. veka nemaju pijaću vodu, presrećni što vi pravite delfinarijum, kao i ovi ovde ljudi što čekaju na operacije, njih čitavih 70 hiljada čeka operacije u Srbiji ovoga trenutka. Još kada delfinarijum napunimo zlatnim ribicama, pa krenete da skačete u delfinarijum i da trljate ribice ispunjavate želje Šojiću, pa šojićijada ima da bude u punom kapacitetu u ovoj zemlji. A do tada će valjda neko i da popravi bravu na klinici Laza Lazarević, kako bi konačno država o budžetu vodila računa o pacijentima, a ne pacijenti da vode račun o budžetu.I za kraj,

samo da ste vi rekli.Sledeći je gospodin Akoš Ujhelji.Izvinite,

reklamiram član 107, dostojanstvo Narodne skupštine i ono je povređeno svaki put kada se neki sluga žutog tajkuna iz Multikoma javi ovde da pogrdo govori, ne o nama, ne o Aleksandru Vučiću, ne o Milošu Vučeviću, već o građanima ove države.Jasno je da ne možete očekivati ništa bolje od čoveka koji aplaudira na govor uvaženog poslanika ovde Šaipa Kamberija, koji govori da je Kosovo nezavisno. Jedini poslanik koji mu je aplaudirao bio je prethodni govornik. Mislim da je tužno što je ta stranka posle Zorana Đinđića i profesora Mićunovića spala da im glavno lice bude ovo. Ja nikada loše ništa neću reći o toj stranci, tu sam proveo 18 godina, nisam rekao ime koje stranke, ali ovakvi, dok sam se ja nešto pitao u toj stranci, nisu mogli da vode ni mesni odbor. I to govori o kvalitetu i kvantitetu.Dok mi govorimo o roditeljskom dodatku, dok govorimo o 300 miliona evra, koliko ulažemo u našu vojsku, dok govorimo o kliničkim centrima u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, dok govorimo o hrabrom govoru sinoć koji je održao predsednik Vučić i koji je sinoć sebe kandidovao za lidera, ne Srbije, on je to odavno, već lidera slobodnog sveta, dok brinemo o našim medicinskim sestrama, našim doktorima, našim profesorima, sa kojima se svakog dana razgovara, imamo tiradu i cirkusijadu.Poštovani građani, ovo nije odnos bivšeg mog kolege prema nama, ovo je odnos prema vama i zato razmislite da li ćete im dati jedan glas na sledećim izborima, a mi ćemo uvek biti tu za vas da pokažemo razliku između nas koji ćemo se uvek boriti za vas i njih. Hvala. Dakle, zloupotrebili ste Poslovnik, član 103. stav 8, od vremena grupe se oduzima.Poslanik Srđan Milivojević. Molim vas, navedite član. Član 27, gospođo Raguš. Vi ste odgovorni da se starate o primeni ovog Poslovnika i bilo mi je jasno da ovde imamo priliku da slušamo repliku, a ne odgovor na moje izlaganje.Da završim samo još jednu rečenicu i neću više i neću tražiti da se izjašnjava Skupština o povredi Poslovnika. Ja dok sam bio poslanik u tri mandata ovakvi nisu mogli da priđu Narodnoj skupštini. Da vam je ostalo malo vremena, klasična replika, ali pošto nije, nemam od čega da oduzmem, molim vas, hajde da hajde da budemo konstruktivni.Gospodin Akoš Ujhelji. Ja se vama najviše izvinjavam, hvala na strpljenju.Izvolite. Hvala lepo.Poštovana potpredsednice, poštovani predsedniče i članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici, za poslaničku grupu Savez vojvođanskih Mađara važna stavka rebalansa budžeta su i izdvajanja za sufinansiranje projekata prekogranične saradnje iz Intertek IPA programa 2021-2027. U ovom trenutku u procesu evaluacije je još 14 projekata ukupne vrednosti nešto više od 25 miliona evra, od toga pet projekata je vezano za prekograničnu saradnju Srbija-Mađarska.Programi prekogranične saradnje Srbija-Mađarska su važni jer su komplementarni sa infrastrukturnim prioritetima koji su utvrđeni sporazumima, kao i prioritetima Strateškog saveta za saradnju Srbije i Mađarske, prioritetima Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske, kao i sa prioritetima koje smo naveli u koalicionom sporazumu između Saveza vojvođanskih Mađara i SNS.Poslanička SNS.Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara rebalans čita ne samo kroz završetak jednog broja kapitalnih projekata, već i kroz najavu novih i realizaciju projekata koji su utvrđeni kao prioritetni. Na primer, 7. decembra 2023. godine zaključnom Vlade naftovod Srbija-Mađarska od Ade do Novog Sada je utvrđen kao projekat od značaja za Republiku Srbiju, a listom prioritetnih investicija naftovod je planiran kao jedan od strateških u oblasti snabdevanja naftom.Od 23. septembra do 7. oktobra Nacrt prostornog plana područja prostorne namene infrastrukturnog koridora naftovoda granica Mađarske-Novi Sad je na javnom uvidu. Na 11. sednici Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju Srbije i Mađarske je dogovoreno da se među prioritetne projekte uvrsti i granični prelaz Hercegsanto-Bački Breg, za koji je iz IPA fondova finansirana izgradnja potrebne planske dokumentacije i tačka je koalicionog sporazuma.Takođe, iz IPA fondova je urađena projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju 13 kilometara deonice pruge Subotica-Baja, koja predstavlja deo pruge Subotica-Segedin-Baja i tačka je potpisanog koalicionog sporazuma između Saveza vojvođanskih Mađara Mađara i SNS.Zahvaljujući saradnji između predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i premijera Mađarske Orbana Viktora, životnoj misiji Ištvana Pastora i posvećenosti predsednika Saveza vojvođanskih Mađara dr Balinta Pastora da radi na unapređenju uslova svakodnevnog života i rada, rezultati su vidljivi.Sa jedne strane, uz uvažavanje argumenata predsednika Saveza vojvođanskih Mađara Balinta Pastora sa premijerom Orbanom, dogovoreni su konkretni koraci koji olakšavaju prelazak granice, produženje graničnih prelaza, biće zaposleno više graničnih policajaca. Takođe, dogovoreni su i najjednostavniji modeli carinske kontrole na pruzi Subotica-Segedin.Sa druge strane, dnevnim kontaktima sa ministrima u Vladi Republike Srbije, posebno sa gospodinom Vesićem dogovara se zajednički rad na izgradnji putne infrastrukture utvrđene koalicionim sporazumom i to Bečej-Bačka Topola, Orom-Čantavir, Banatsko Aranđelovo-Crna Bara, Nova Crnja-Toba, Subotica-Bikovo, dogovara se ubrzanje početka radova na proširenju kanalizacione mreže u okviru „Čista Srbija“ i rešavaju problemi koji nastaju u drumskom saobraćaju zbog radova na izgradnji železničke pruge Budimpešta-Beograd.Spomenuo sam u prethodnom izlaganju Majšanski most i izgradnju kružne raskrsnice. Postignuti rezultati potvrđuju da su stavovi Saveza vojvođanskih Mađara i Balinta Pastora uvaženi na opštu korist u Budimpešti i u Beogradu. Zahvaljujem na pažnji. hvala.